prijedlog Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe Predlagatelj akta je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Prijedlog ste primili. Kod donošenja ovog dokumenta primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješće ste primili na sjednici. Uvodno će obrazložiti prijedlog predsjednik odbora, kolega Peđa Grbin.

Također, zakonom je propisana obveza svim sredstvima javnog priopćavanja da omoguće kandidatima da u vrijeme izborne promidžbe pod jednakim uvjetima iznose i obrazlažu svoje izborne programe te izbornu promidžbu. Postupajući u skladu s navedenim zakonskim odredbama Hrvatski sabor 2003. godine donio je odgovarajuća pravila, a 2007. godine i njihove izmjene. Sve s ciljem omogućavanja nacionalnim elektroničkim medijima odgovarajuće prezentiranje izbornih programa uz poštivanje načela ravnomjerne zastupljenosti svih sudionika izbora. Međutim, primjena postojećeg pravila nije dovela do onih rezultata koji su se od njih očekivali, dapače njihova je primjena dovela do toga da je primjerice u emisiji sučeljavanja koja na HRT-u traje 50 minuta koliko je određeno postojećim pravilima predstavnik neke liste ako bi u jednoj izbornoj jedinici bilo 20-ak lista mogao govoriti najviše 2 minute, a u emisijama ostalih nakladnika za koje je postojećim pravilima određeno da traju 20 minuta manje od minute. Takav način predstavljanja ne koristi ni kandidatima ni gledateljima, ali ni promicanju višestranačkog sustava kao jedne od temeljnih vrednota ustavnog poretka RH. Upravo navedena nelogičnost ponukala nas je na donošenje novih pravila koja su danas pred nama, a kojim pravilima želimo omogućiti biračima dobivanje relevantnih informacija o kandidatima, njihovim programima i pristupima aktualnim političkim, gospodarskim i društvenim temama. A što sve na kraju rezultira dobivanjem informirane javnosti i informiranog birača. Ovim se pravilima zadržava obveza javnih servisa, dakle javnog radija i javne televizije, da svim kandidatima u izbornom procesu omoguće predstavljanje njihovih programa uz istovremeno pravo komercijalnih servisa te javnog servisa izvan obveze jednakog predstavljanja, da u skladu sa svojim uredničkim principima i načelima te uz poštivanje novinarske neovisnosti, profesionalnosti i stručnosti, poštovanja novinarskog kodeksa te posebno temeljem načela zaštite slobode izražavanja, samostalno uređuju pravila praćenja predizbornih kampanja. Ponovit ću, sve političke opcije koje odluče sudjelovati u izbornom procesu bez obzira na stranačku bazu, zastupljenost u Saboru ili potporu u anketama dobit će priliku prezentacije svojeg programa putem Hrvatskog radija i Hrvatske televizije što je izrijekom utvrđeno u točci 3., stavku 2 ovog prijedloga pravila. Međutim, nadgradnja, ono što izlazi iz okvira zajamčenog ovim, pardon svim sudionicima u izborima će ostavljeno na slobodu nakladnicima elektroničkih medija koji će svojim pravilima odrediti da li će, u kolikoj mjeri i pod kojim uvjetima pratiti kampanju. Dakle, elektronički mediji će, osim Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, kampanju pratiti na sličan način kako to čine drugi mediji u RH, uz obvezu da način praćenja urede svojim internim pravilima prije početka kampanje i da ta pravila potom javno objave. Možda najveća novina koja se predlaže ovim pravilima je uvođenje instituta televizijskog sučeljavanja kandidata za najvažnije državne dužnosti, prije svega sučeljavanja onih osoba koje su sudionici izbora istaknuli kao svoje kandidate za predsjednika Vlade RH. Vezano uz ovaj prijedlog, mogli smo čuti određene kritike koje idu protiv takvog sučeljavanja, ali ukazat ću da niti na razini EU ne postoji institut kandidata za predsjednika Europske komisije, što nije spriječilo političke stranke u EU da takve kandidate istaknu, a potom i da ih izaberu za predsjednika Europske komisije, a institucije EU, prije svega Parlament, da za takve kandidate organiziraju televizijsko sučeljavanje. Niti od jedne političke stranke u Hrvatskoj nismo mogli čuti da se protivila takvom institutu na europskoj razini, kao niti tome da se protivila što su sučeljavanja tih kandidata prenošena i u RH. Naša je želja osigurati da i birači u RH dobiju istu takvu priliku čuti osobe koje se natječu za njihovu podršku. Osim navedenog, predmetnim se pravila uređuje i način prezentacije ispitivanja javnog mijenja, oglašavanja sudionika u izborima, prigovor na postupanja nakladnika, način oblikovanja medijskih izviješća, mogućnost nakladnika odbiti objavu plaćenog oglasa i postupanje u takvoj situaciji i Završno, ovim je pravilima cilj pojednostaviti i otvoriti proces predizborne promidžbe i osigurati slobodu rada elektroničkim medijima kao osnovni preduvjet za najvažniju stvar u izbornom procesu, a to je informirana javnost i informiran birač. Hvala. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Grbin, ja vjerujem da vi znate da Vlada proizlazi iz Parlamenta. Kritike koje smo iznosili kada ste vi predstavljali ovakav način išle su u tom smjeru. Dakle, ne postoji institut biranja predsjednika Vlade, Vlada proizlazi iz Parlamenta. To što je bilo objašnjenje da je to uobičajena praksa, onda ja samo mogu reći, zasad, evo, vama u replici, da na taj način kršimo i ustavne odredbe koje kažu da svatko ima pravo birati i biti biran i što ćemo onda sa onim kandidatima ili strankama koje neće imati recimo potencijalnog kandidata ili nekog za koga će mediji misliti da će on biti budući, mogući predsjednik Vlade? Kolega Grbin, molim vas, vi to vrlo dobro znate, Vlada proizlazi iz Parlamenta. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Pa kolegice, na prvi pogled mogli bi reći da ste u pravu, ali to nije tako. Vlada i Hrvatski sabor proizlaze iz izbora, iz volje građana RH koja se izražava na izborima, na izborima gdje biramo ne samo između ponuđenih programa, nego i između ljudi za koje bi javnost valjda trebala vjerovati da su u stanju takve programe jednog dana i provoditi. Pa ako ljudi stoje iza programa, onda je red da javnost dobije priliku čuti takve ljudi. Ako vi u tome vidite nešto sporno, onda vam moram reći da je 26 šefova šefova država i Vlada EU, kada se takvo pitanje postavilo za EU, za pitanje da li tzv. … kandidat treba poslati predsjednik Europske komisije u ime svojih država i na temelju izražene volje birača u EU, pa i onih u Hrvatskoj, slagao se ja s tom voljom ili ne, odlučilo podržati onu osobu koju su političke stranke koje su dobile većinu birača udružene u Europsku pučku stranku podržale. E pa sada, kolegice i kolege iz HDZ-a, ako nešto podržavate na razini EU i za razinu EU, zašto to ne podržavate u Hrvatskoj? Možda zato što se bojite onoga što će osoba koja će vas predstavljati moći reći. Hvala. Želi li predstavnik Odbora uzeti riječ? Ne želi. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, kolega Nenad Stazić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege, pa o ovome prijedlogu pravila da se govoriti s formalnog i sadržajnog aspekta. Najprije nešto s formalnog aspekta, kako je do ovih pravila došlo, nešto o postupku. Dakle, održano je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je započelo 9. travnja 2014. objavom nacrta prijedloga pravila na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora, a onda je održana i tematska sjednica u Hrvatskom saboru na kojoj je bila javna rasprava. U tome su sudjelovali predstavnici Državnog izbornog povjerenstva, etičkog povjerenstva medija, Hrvatskog novinarskog društva, Fakulteta političkih znanosti, Agencija za elektroničke medije i GONG-a. To je jedan toliko transparentan i precizan posao za koji moram odati priznanje predsjedniku Odbora za Ustav uvaženom kolegi Peđi Grbinu. Tako se radi Tako se radi da se uključi cijela zainteresirana javnost, da se uključe i predstavnici medija koji moraju raditi po ovim pravilima da nam pomognu da donesemo što je moguće bolja pravila. Zašto je to potrebno? Da se tako radilo ranije mi ne bismo imali sadašnja pravila u ovom obliku u kojem imamo jer bi predstavnici medija sasvim sigurno na vrijeme upozorili da se po njima ne može i da po njima ne valja raditi. Oni naime malo liče na prekrasno izgledaju ali u praksi daju upravo suprotnost onome što propagiraju. Kako u tim pravilima se kaže da Hrvatska radiotelevizija i drugi elektronički mediji sa nacionalnom koncesijom u RH u razdoblju u razdoblju izborne promidžbe počevši od dana objave zbirnih lista pa do 24 sata prije održavanja izbora će omogućiti svim političkim strankama, stranačkim koalicijama, nositeljima neovisnih lista i kandidatima za zastupnike nacionalnih manjina, njihovo ravnopravno predstavljanje u emisijama nakladnika elektroničkih medija. Na zadnjim izborima bilo je predloženo 122 liste, bilo je predloženo 4359 kandidata. I sada ovaj pasus zvuči jako demokratski, svi će dobiti istu šansu. Ali šta će dobiti gledatelji i slušatelji kada ovi dobiju istu šansu? Tko će saslušati 4359 kandidata, tko će moći pratiti i uopće percipirati predstavljanje 120 lista? Ako je to jedini način predstavljanja onda on zapravo ne služi tome da se javnost obavijesti o tome tko sve izlazi na izbore nego da ih se zbuni i da se jednom šumom podataka onemogući da donese razložnu odluku na izborima. Šta bi to značilo već je rekao uvaženi Peđa Grbin, u nekoj izbornoj jedinici sa 20 lista svaka dvije minute, ako je emisija 50 minuta, ako je emisija 20 minuta onda manje od minute. Pa tko može predstaviti svoj program, program svoje političke stranke u manje od minutu? I kakve koristi onda od toga ima gledatelj ili slušatelj takve emisije? Apsolutno nikakve. Znači kada se ovo prenormira kao što je bilo prenormirano kada se to stavi u jedan kalup onda štetu trpe birači, oni ostaju prikraćeni za informacije.

mislimo da se njima bitno popravlja tekst. Najvažniji mi se čini amandman na članak 2.stavak 2. Nakladnici elektroničkih mesija jamče novinarsku neovisnost, profesionalnu stručnost, dosljedno poštivanje novinskog kodeksa te posebnog temelja načela slobode i izražavanja, mi dodajemo vodeći se interesima javnosti. Mislimo da je to strašno bitno jer sva ova predstavljanja stranaka, sva ova predstavljanja kandidata nisu ni zbog stranaka ni zbog kandidata, ona su zbog javnosti. I prije svega moramo imati u vidu interes građana, interes birača. To su ključne riječi. Javnost ima pravo znati tko se sve javlja, koliko relevantnih ima pravo biti upoznata ili da joj se pravo da se što se događalo sa nekakvim prijašnjim predizbornim obećanjima i s njihovom realizacijom u svakoj od pojedinih političkih opcija koje su relevantne. Šta se događalo sa jamstvenim karticama i s ostvarenjem jamstava na tim jamstvenim karticama, sa Planom 21 sa svakim obećanjem? Koliko je kamena temeljca položeno i koliko je od tih projekata završeno? Jer tek tada će javnost moći kvalitetno i meritorno odlučivati. Javnost ima pravo znati npr. hoće li stranka čiji čelnik kaže da će ako osvoji vlast mijenjati udžbenike iz povijesti ima pravo znati na koji način će se mijenjati udžbenici iz povijesti, možda će se mijenjati sama povijest. Meni je to razumljivo, meni je to posve razumljivo, meni je to logično. Meni se čini da ta stranka ako dođe na vlast to i morala učiniti jer će inače u udžbenicima povijesti pisati o tome kakve su presude protiv određenih stranaka donešene, kako su donese presude protiv čelnika, premijera jedne vlade, o 10 milijuna eura mita. Pa naravno da treba tada mijenjati udžbenike povijesti jer ne daj Bože da to uđe u takve udžbenike i da u njima ostane za sva vremena. Ovdje se jamči što je uvaženi Peđa Grbin već rekao i ravnopravnost svih izbornih lista jer će Hrvatska televizija i Hrvatski radio osigurati najmanje pet minuta za predstavljanje političkih programa za sve sudionike u izborima. To će biti najdosadniji dio ovoga predstavlja. Najdosadniji dio to je ako bude kao i na prošlim izborima 122 liste puta 5 minuta 610 minuta, 10 sati. Prema tome tko će 10 sati slušati predstavljanja po pet minuta političkih stranaka i tko ih može zapamtiti. Time ispunjavamo međutim jednu obavezu prema strankama, prema listama, a onda dolazimo na onaj interes građana, na to da izvan ovoga obaveznog dijela slijedi jedan neobavezni dio gdje sami mediji mogu organizirati predstavljanje tako da bi omogućili građanima punu informiranost. Tu također predlažemo jedan amandman da nakladnici mogu organizirati sučeljavanja kandidata, tu piše po izbornim jedinicama, mi predlažemo da to bude u izborima a ne po izbornim jedinicama, u izborima pa neka mediji odluče hoće li po izbornim jedinicama, hoće li za cijelu državu kako njima odgovara. To ovisi, što to znači, što to omogućuje? To omogućuje da sučele dva kandidata, npr. da razgovaraju o sigurnosnoj politici ili o školstvu, o zdravstvu o poljoprivredi tako da građani znaju. Pozovu se dva relevantna predstavnika ili tri ili pet relevantnih lista da znaju, da građani mogu razlučiti šta će biti ako koja od tih lista bude u prilici da formira vlast, hoće li mijenjati povijesne udžbenike ili ne. E sada, ima tu ovo sporno jedno čemu prigovara HDZ, to je mogućnost sučeljavanja osoba koje su sudionici u izborima istaknuli kao kandidate za predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Uistinu mi nemamo kancelarski sustav i mi ne biramo kancelara, to je točno ali prigovarati ovome, ali valjda svaka relevantna stranka koja ide u izbore ima ideju o tome tko će ako ona bude u prilici da formira vlast tko će biti premijer iz te stranke. A građani bez obzira na ove …/Govornik se ne razumije./… primjedbe imaju pravo čuti tu osobu, imaju pravo čuti novinarska pitanja postavljena toj osobi i čuti odgovore od te osobe i usporediti ih sa odgovorima drugih kandidata, drugih stranaka koji pretendiraju na istu dužnost. To je u interesu građana. Prigovarati ovome može samo netko tko se boji, koga je izrazito strah kako će njegov kandidat u tom sučeljavanju proći i što će on imati za reći. Iz sadržajnih i iz formalnih razloga klub SDP-a će podržati ova pravila. Hvala. Peđa (SDP)** Zahvaljujem, zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa ja bih se samo osvrnuo na ovo što je kolega Stazić rekao. Italija nema kancelarski sustav pa ima debatu između dva kandidata za predsjednika Vlade. Netko će reći dobro, u Italiji se bira na temelju lista, imamo i osobe koje su nositelji tih lista, možda Italija onda nije najbolji primjer. Ali zamislite koji sustav ima uređenu debatu između sučeljavanja, između dva kandidata za predsjednika Vlade, Velika Britanija. A da li znate šta se u Velikoj Britaniji bira? Bira se jedna osoba u jednoj izbornoj jedinici. Gordon Brown kada je bio kandidat na izborima 2010. godine nije bio kandidat za predsjednika Vlade, on je bio kandidat u svojem izbornom okrugu. Isto kao i gospodin Cameron, isto kao gospodin ali je uredno Velika Britanija organizirala sučeljavanje takvih kandidata jer ih je njihova politička stranka istaknula kao svoje kandidate za predsjednike Vlade. A zašto? Jer je britanska javnost to imala pravo znati. E pa zašto onda britanska javnost ima pravo znati, talijanska javnost ima pravo znati, europska javnost kada govorimo o Europskoj komisiji ima pravo znati a hrvatska javnost ne bi imala pravo znati tko će ju voditi odnosno tko će voditi izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj nakon parlamentarnih izbora. Hvala. Odgovor na repliku potpredsjednik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** U politici je dosta važno ili bi trebalo biti važno biti dosljedan. Kada je na prvim parlamentarnim izborima, kada su objavljene liste pokojni predsjednik Tuđman je bio kandidat u jednoj izbornoj jedinici za zastupnika u Saboru. HDZ ga je tada predstavljao kao budućeg šefa države iako tako još nisu bili organizirani predsjednički izbori. To su bili, pa on je bio kandidat u …/Govornik na prvim izborima. Tada HDZ nije ovakve prigovore iznosio, to im nije smetalo ali kao što sam rekao u politici bi trebalo biti neke dosljednosti.

Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega valja ponoviti da je zakonska obveza Hrvatskoga sabora koju je sam sebi dakle dodijelio donošenjem Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, donošenje pravila o postupanju elektroničkih medija sa nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe. Dakle Hrvatski sabor mora donijeti takva pravila, ona je to učinio 2003. sa novelom 2007. godine i evo 7 godina nakon toga pokazuju se zapravo rezultati normi koje smo tada donijeli kao loši. Naime, pravila medijskoga praćenja izbora valjala bi doprinijeti slušnosti i vidljivosti kandidata. Morala bi doprinijeti tome da se u javnosti mogu razabrati ključne političke poruke. Valjala bi doprinijeti tome da birači lakše prepoznaju tko se za što zalaže, tko kakve politike nudi i koje ljude predlaže da sutra nakon izbora budu odgovorni za provođenje takvih politika. Iskustvo dosadašnje pokazuje da to naprosto nije bilo tako. Dosadašnja pravila omogućila su stvaranje jedne kakofonije u kojoj je svega bilo samo ne onoga što se trebalo postići. I što su onda mogli nacionalni mediji učiniti? Slijediti formalne obveze emitirajući sate i sate programa u kojemu su se ponavljale već poznate stvari ili iznosile krajnje ridikulizirane ideje i stvarala se jedna šuma iz koje se nije moglo vidjeti što tko zapravo hoće, tko je od svih tih kandidata i lista relevantan i tko će zapravo sutra po volji birača utjecati na oblikovanje državne politike i različitih politika. Mediji su s pravom upozoravali da postojeća pravila ne omogućavaju elementarne stvari koje dovode do demokratskih procesa u samom izbornom postupku. Upozoravale su da su postojeća pravila takva da njima zagorčavaju život, da ih zapravo podcjenjuju jer im ne dozvoljavaju prosudbu, jer im ne dozvoljavaju mogućnost akcentiranja važnih tema, odabira relevantnih sugovornika i otvaranja rasprava koje su važne za donošenje odluka. Pravila o kojima je ovdje riječ iznimno su važan dokument. To je jedan okvir u kojemu se događa vrlo važan dio predizbornog procesa i utječe na izborni proces. I kao što su u pravu oni koji kažu da izborni proces na svim razinama, odnosno sve izborne zakone valja redizajnirati, unificirati pravila i sve staviti u jedan izborni zakon, u pravu su i oni koji kažu da je desna ruka tako uspješnom poslu u pojašnjavanju izbornih pravila, u njihovom unapređenju, demokratizaciji cijeloga postupka ujedno i donošenje jasnih pravila medijskog praćenja. Naravno, kad se govori o medijima s nacionalnom koncesijom jer svi lokalni prepušteni su praktički na prosudbu i svog lokalnog rakursa. Novi institut koji se uvodi ovim prijedlogom pravila jesu sučeljavanja kandidata. Nema nikakve sumnje da je javni interes predstaviti kandidate za koje ključne političke opcije, odnosno liste s najvećom šansom da postanu parlamentarne, neovisno o tome o kojoj razini govorimo, predstave svoje ljude za koje unaprijed garantiraju da će biti nositelji ili koordinatori određenih politika. U ovom konkretnom slučaju ljudi koji će nositi punu odgovornost vođenja Vlade. Od toga ne može biti apsolutno nikakve štete nego samo isključivo koristi. Javnost ima pravo znati što osoba koju lista kandidira za izbore, a neformalno nominira za budućega predsjednika Vlade ukoliko ta stranka, lista odnosno opcija dođu u poziciju da dobiju mandat za sastavljanje Vlade, što misli za što se zalaže, kako komunicira, kako se odnosi prema sugovornicima, kako se odnosi prema drugim idejama, drugim ljudima, drugim političkim akterima, drugim političkim opcijama. Sve su to elementi na osnovu kojih ljudi procjenjuju za koga žele da ih vodi. Dakle nema nikakve sumnje da se radi o javnome interesu i valja omogućiti ne samo dakle sučeljavanje tzv. špic kandidata, nego i sučeljavanje ljudi koji će biti odgovorni za pojedine politike, da čujemo relevantnih nekoliko ljudi koji će debatirati o monetarnoj politici, o fiskalnoj politici, o socijalnoj politici, o razvojnim politikama i gospodarstvu općenito, ali jednako tako i o kulturi, o znanosti, o zdravstvu. Na temelju toga se ljudi mogu opredjeljivati, a ako želimo da nam i dalje bude visoka stopa apstinencije, da ljudi s pravom i dalje govore da više ne znaju tko što tu zapravo zastupa i tko se za što zalaže i da praktički u toj masi jer ne stižu gledati sve pa vide samo jedan slučajni uzorak, takvim ljudima ne mogu vjerovati, okreću se od politike, okreću se od izbornog procesa i na kraju ostaju kući. Ako želimo dakle suzbiti taj jedan proces koji je poguban za društvo jer on stvara neaktivno građanstvo, on umrtvljuje društvo kao takvo i stvara prostor za dominaciju države, a mi liberali jesmo protiv toga, ako dakle želimo da taj proces krene u pozitivnom pravcu onda moramo omogućiti i medijima da tome doprinesu. Ja ne sumnjam u njihovu dobru volju, bez obzira što se svi mediji imaju pravo opredijeliti, ali u tome ne vidim zla. Čitatelji, gledatelji, slušatelji prepoznaju političke preference i nemaju ništa protiv čak da im se iz privatnih medija i serviraju konkretne političke poruke. Vjerojatno zbog toga neke medije i slijede, slušaju, gledaju, čitaju. Ali bez toga, bez te uloge nema stvarnog doprinosa demokratizaciji izbornog postupka. Nema nikakve sumnje u to. Zato će klub HNS-a podržati donošenje Prijedloga pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe. A što se tiče amandmana, o njima ćemo se izjasniti kod glasovanja. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Vidim izniman interes je za ovu temu političara koji bi tako rado nastupali u medijima, a hrvatska javnost možete si misliti jedva čeka da im političari satima o nečemu govore. Nemojmo si lagati, vlastiti nas grijesi najviše zaprepaste kad ih vidimo na drugima. Na to bi se mogla svesti možda ova rasprava. Vrlo ću konkretno govoriti o onome što smo uočili i izraziti žaljenje što iz javne rasprave recimo nisu uočeni neki dobri prijedlozi i nisu prihvaćeni, pa primjerice tako i prijedlozi, odnosno primjedbe Hrvatskog novinarskog društva. I predložit ću kolegi Grbinu bilo bi možda dobro da ovo ide u dva čitanja. Mislim da postoji ta mogućnost, koliko kažu kolege iz vašeg odbora da razmislite i o tome. Dakle, vrlo konkretno. Ispitivanje javnog mijenja trebalo bi dopuniti točkom - Ispitivanje javnog mijenja nije dopušteno dva tjedna uoči izbora. Naime, obrazložit ću i zašto. Vrlo dobro znate da se ponekad ispitivanje ili najčešće ispitivanje javnog mijenja koristi u promidžbene svrhe pri čemu ne služe za informiranje već onako perfidno sugeriraju biračima za koga trebaju glasovati. Potreba za ovom odredbom utoliko je veća jer već imamo iskustava golemih sa manipuliranjem rezultata istraživanja koji su najčešće bili bitno različiti od rezultata izbora. Mogu samo ponoviti eto prema svim relevantnim anketama Hrvatska demokratska zajednica ne bi posljednje troje izbore dobila nego izgubila, a podsjetit ću dobili smo ih. Što se tiče programskih prava nakladnika, mogućnost sučeljavanja kandidata za predsjednika Vlade. I u članku 19. uređeno je da se ova pravila primjenjuju i za izbore za predsjednika Republike Hrvatske. Smatramo da bi trebalo nadodati da je potrebno osigurati i još jednu emisiju sa sučeljavanjem kandidata za predsjednika Republike Hrvatske u drugom krugu što je ovdje izostavljeno, čega ovdje nema. Dakle, mislim da je to bio propust. Način predstavljanja sudionika u izborima i pravila nakladnika. Dakle, nakladnici su dužni osigurati odgovarajući prostor za predstavljanje političkog programa sudionika u izborima. Možda da se sami termini odrede unaprijed. O tome smo govorili i na odborima, jer složit ćete se nije isto predstavljanje u 10 sati ujutro ili u 17 popodne. Znate kako je to sa televizijskim programima. Bogu hvala još ima dosta ljudi koji u Republici Hrvatskoj rade, pa eto u tim terminima oni i nisu kod kuće. Ako se već tako zalažemo da svi dobiju pravo sve čuti i da svi imaju pravo čuti što određene političke stranke ili kandidati pojedinci imaju reći. Što se tiče programskih pravila za praćenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Dosta fleksibilno djeluje odredba da nakladnici zadržavaju pravo medijski oblikovati izvješće, te odrediti njegovo trajanje i vrijeme emitiranja. Novinar ili urednik možda ima malo preveliku slobodu oblikovanja izvješća. Može ga skratiti, produžiti koliko želi, staviti neke izjave, odnosno tonove ono što njemu odgovara. Dakle, bez nekih loših namjera ili sumnji u autore priloga, odnosno novinare i urednike. Ali smatramo da je ovo dosta fleksibilno. Još jednom ću ponoviti ono što se odnosi na glavu dva. Dakle, neprihvatljiva i pravno dvojbena odredba o pozivanju na sučeljavanje u bilo koji medij kandidati za premijera, predsjednika jer naš izborni sustav ne poznaje takvu kandidaturu bez obzira kako se ovo željelo objasniti ili željelo na neki drugi način reći pa valjda svatko zna. Primjerice neće se uvrijediti kolega Šemper, ali možda njegova stranka ne ulazi s nikim u koaliciju. Oni neće imati kandidata za premijera, ali žele ući u Parlament i mislim da ih tu stavljamo u diskriminirajući položaj ili da bilo koga na takav način onemogućujemo da ljudi eto i njega čuju u takvoj vrsti sučeljavanja. Neprihvatljivo je da tv nakladnici gotovo samostalno uređuju oblik i formu emisije uključujući i izbor gostiju. Dakle, kolegice i kolege, ovakav način nam je dosta diskutabilan i jednako tako molimo da se razmisli i o tome. Naime, nakladnici time zbog atraktivnosti svojih emisija, a zapravo zbog oglašivača i mogućih drugih interesa potpuno onemogućuju bilo kakvu nužnu ravnopravnost svih sudionika u izbornoj utakmici. Izbori bilo koje vrste nisu namijenjeni zabavi. Izbori nisu zabava. Izbori su vrlo ozbiljna stvar. Izbori su trenutak kada ljudi oni koji ne apstiniraju od njih žele nešto promijeniti, žele nekome dati svoje povjerenje i izbori ne moraju biti atraktivni i oni nigdje tome ne služe niti je u demokraciji izborni sustav zamišljen tako da bi on nekog zabavljao. Svatko tko ulazi u izbornu utrku ima program, ima nadajmo se ozbiljne namjere. Je li ih uspio ostvariti ili nije o čemu su govorili neki moji prethodnici upravo na izborima ljudi o tome odlučuju. Jednako tako nije određeno tko će kontrolirati nacionalnu radio-televiziju, te po kojim kriterijima će se određivati pojam relevantnosti. Još je nešto diskutabilno. Dakle, može se podnijeti prigovor ukoliko nismo zadovoljni nečim., vidimo da je došlo do kršenja nekih pravila Državnom izbornom povjerenstvu RH, a zatim možete izraziti žalbu Ustavnom sudu RH. Međutim, time se ne postiže baš jako puno, jer takva žalba ne smatra se žurnom, neće se rješavati u roku od 48 sati. I na kraju njezin ishod može biti čak i nakon provedenih izbora što je doista besmisleno. Dakle, ovo svakako treba regulirati na drukčiji način. Što se tiče specijaliziranih programa da li oni podliježu ovim pravilima odgovoreno je da oni ne podliježu ovim pravilima kao ni Internet ni tiskani mediji s čime se možemo složiti. Ali na kraju ono što želimo reći jest, promjena pravila je nužna ali ne na ovakav način, ne ovako ishitreno. Točno je da je provedeno javna rasprava ili savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, međutim jednako tako je točno da je ta ista javnost ovdje zapravo naišla na zatvorena vrata jer gotovo ništa od primjedbi nije prihvaćeno. Ono o čemu mi izražavamo sumnju u klubu HDZ-a u svjetlu kojekakvih zakonodavnih inicijativa koje uglavnom nisu dobro završile još je vidljivija namjera da se obezvrijede ostale stranke ili pojedinci ovakvim prijedlogom. Jer znate dostojanstvo čovjeka zapravo se sastoji od njegovog izbora. Mi ćemo ostati suzdržani imajući ovakav prijedlog ispred sebe, a kolega Grbin će mi odgovoriti postoji li ikakva šansa i mogućnost da to ide u dva čitanja, što bismo mi voljeli i voljeli bismo doista da da utvrdimo na koji način će svi koji žele sudjelovati u izbornom procesu u RH na bilo kojim izborima imati jednaku šansu ali jednako tako da nakladnicima omogućimo i da oni ovdje urede svoj prostor na odgovarajući način. Hvala vam lijepa. kažete ishitreno, 9. travnja su ova pravila upućena u javnu raspravu, 9. travnja. Javna rasprava je trajala 45 dana. Molim vas recite mi koliko primjedbi ste vi ili vaša stranka podnijeli u toj javnoj raspravi? To mi recite. Nakon toga recite mi na sjednicama odbora, primjerice na tematskoj sjednici odbora, koliko je članova vaše stranke sudjelovalo, govorilo o ovom za razliku od recimo osoba koje rade na radijima, svi nakladnici sa nacionalnom koncesijom radija i televizije su inače bili na toj sjednici i jednoglasno podržali donošenje ovih pravila i njihove primjedbe su i uvažavane. Bili su predstavnici znanstvenih institucija u RH, predstavnici udruga građana i jednog lijepog dijela političkih stranaka, ne svih. Tada je trebalo iznijeti primjedbe koje ste imali ili vjerovali da ćete ih imati da o njima možemo razgovarati. No to niste učinili. I onda danas, 5 mjeseci nakon što je prvi prijedlog drastično izmijenjen ugledao svjetlo dana govorite o tome da je trebalo više razgovarati. Primjerice koliko ne razgovaramo vidljivo je iz amandmana koje smo danas podnijeli. Ti amandmani nisu nastali u klubu SDP-a nego su nastali u Centru za istraživanje medija i komunikacije Fakulteta političkih znanosti koji su nam na sjednici odbora na kojoj ste i vi prisustvovali ukazali na određene primjedbe i onda ih uputili u pisanom obliku i pomogli nam da formuliramo. Vi to niste učinili, naravno. I sad za kraj samo jednu stvar, vezano uz rokove Ustavnog suda. Rokovi za postupanje Ustavnog suda mogu se odrediti samo Ustavom i Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu, nitijednim drugim aktom nižim od toga. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Drago mi je kolega Grbin, pokazali ste jednu emociju, to mi je iznimno drago. Znate, kada želite da stvari budu dobre pa onda nekad traje i godinu i dvije. Pa da, ne znam u čemu je problem, ne znam što vas muči? Ne znam da li smo mi toliko bili tihi ili nismo bili dovoljno glasni na odborima i kolega Mesić i ja govorili smo upravo o ovome što sam vam ja sada govorila u ime kluba. I kolega Mlakar je jednako tako bio dovoljno glasan na vašem odboru. Prema tome, kolega Grbin ne vidim razloga zašto bi se morali uzrujavati. I mi kažemo, da potrebno je. Potrebno je ali zašto ne bismo razgovarali i barem nešto kada su mediji u pitanju nakon tri godine pokušali donijeti konsenzusom. Ali baš ništa, ali ništa iz medijskog sektora, ništa što se tiče medija u RH otkada je SDP na vlasti mi nismo donijeli konsenzusom i to nije dobro.

onaj tko je u poziciji da donosi pravila igre da donese pravila igre za koje smatra da će njemu odgovarati i da će biti jači. Međutim, u prošlosti u Hrvatskoj je bilo svakakvih situacija. Imali smo situaciju da je jedna koalicija krenula sa dva čovjeka u kampanju, jedan će biti predsjednik Vlade, drugi će biti predsjednik Sabora. Sad možete misliti da je ovo sučeljavanje koje se predlaže ovim zakonom bilo na početku kampanje, bio bi jedan čovjek, a za tjedan dana bi bio drugi čovjek. Što bi birači mislili? A kolega Stazić spominje nekakve knjige. Nitko iz HDZ-a nije govorio ništa, ali kolege iz SDP-a su već napravili, oni su knjigu, mislim da se zove "Politika i poduzetništvo" dali sliku i priliku svoje stranke i politike. Jer oni su to dali i istaknuli kao primjer. To što sad bježe od tih ljudi i skrivaju se hoće li to biti tako u kampanji, to je pitanje. No, kad netko osjeti da mu tlo izmiče pod nogama onda si slaže onako kako misli da će dobiti. I Španjolci su si složili da igraju sa Amerikancima finale pa nisu došli niti do polufinala. Tako i neki misle da im je nešto prednost, međutim nisu svjesni da je naša najveća prednost upravo ono što oni misle da je njihova prednost. Vrijedi obostrano. Odgovor na repliku? Nema. U ime kluba HSU-a kolega Željko Šemper. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Revidiranje postojećih pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u RH tijekom izborne promidžbe pozdravljamo kao prijeko potrebnu inicijativu koja za rezultat ima kvalitetnije, nepristranije i javnosti razumljivije predstavljanje kandidata na izborima. Model televizijskog sučeljavanja daleko je najbolji način da se u određenom vremenskom formatu javnosti predstave kandidati stranaka koje sudjeluju na izborima. Dosadašnja predstavljanja svodila su se često na napamet naučen tekst koji su kandidati u vrlo ograničenom vremenskom periodu doslovno recitirali pred televizijskim kamerama. Ukoliko se izborna predstavljanja svedu na puko ponavljanje najvažnijih značajki izbornog programa i već toliko puta izrečene floskule, nakon čega to radi idući kandidat ili kandidatkinja te tako u krug, građani nisu u prilici dobiti odgovor na teme koje su od vitalnog značaja za hrvatsku javnost. Navedeno povećanje minutaže dostupne za predstavljanje političkih programa za sve sudionike u izborima u emisijama HRT-a i HR-a sa prijašnje 2 minute na sa prijašnje 2 minute na sadašnje po prijedlogu 5, omogućuje se kandidatima da se na kvalitetniji način predstave građanima. No zadaća je urednika i voditelja pojedinih emisija da osmisle takav format u kojem će osim zajamčene minutaže biti osigurana dinamika razgovora, kvaliteta rasprave kroz uljudnu komunikaciju te mogućnost iznošenja argumenata i protuargumenata svih uključenih strana. Dok je plaćeni medijski prostor reguliran na način, koliko para, toliko muzike, što je sasvim legitimno, zajednički promidžbeni prostor na javnoj televiziji, odnosno radiju mora predstavljati slobodnu zonu u kojoj se ne favorizira niti jedna stranka ili lista, već se na objektivan i nepristran način dozvoljava rasprava. Istraživanja javnog mijenja prilikom osmišljavanja formata emisija za izbornu promidžbu, pružit će urednicima tih emisija jasne smjernice i poslužiti kao obrazac za postavljanje što kvalitetnijih i relevantnijih pitanja kandidatima koji koji tada dobivaju priliku na adekvatan način pružiti hrvatskoj javnosti odgovore na pitanja i u skladu sa svojim sposobnostima se predstaviti u izbornoj utrci. Klub HSU-a podržat će ova poboljšanja. U ime predlagatelja, kolega Peđa Grbin. Zahvaljujem. Pa kada govorimo o dosljednosti, moramo se sjetiti kako su se ova pravila mijenjala nekad. Zadnji put, kao što sam rekao, ta su pravila izmijenjena 2007. godine i to dana 12. listopada 2007. godine sa 72 glasa, 52 protiv i 5 suzdržanih. Dakle, konsenzus ni tada nismo imali. A zašto je bitno što su se ta pravila donijela 12. listopada 2007. godine? Zato što se tog dana donijela još jedna odluka. Tog dana je ovaj Dom donio odluku o raspuštanju tog Doma kako bi se u Hrvatskoj mogli održati izbori. Dakle 2007. godine pravila o praćenju, medijskom praćenju kampanja donijeli smo na dan prije početka te kampanje, a dokument je odbor koji je predlagatelj i ovaj put Hrvatskom saboru uputio 11. listopada 2007. godine. Dakle, molim vas, kada govorite o postupanju, sjetite se kako ste vi radili nekad. Hvala.

Hrvatski laburisti imaju određenih razmišljanja oko ovih pravila. Prvenstveno smatramo da dosadašnja pravila su bila dosta loša, da su bila kočnica jednoj kvalitetnoj medijskoj prezentaciji, izbornoj promidžbi i sukladno tome ovo je jedan korak bolji kada je u pitanju izborna kampanja i medijska promidžba koju trebaju prezentirati mediji prema biračima. Jasno da objektivno prezentiranje, ono što predlažu određene stranke ili pojedinci, da je vrlo bitno da imaju jednaka prava, jednake uvjete svi pod kojim će prezentirati svoj program, svoje ideje i svoja razmišljanja i tako stvoriti glasaćima, biračima da objektivno mogu i odlučiti kome će dati glas. Zato mislimo da i ova pravila kroz 21 točku nemaju nekih većih prepreka, da ne bi taj dio objektivnosti mogle ostvariti, ali istina je, postoji ono sa čime se Hrvatski laburisti osobno smatraju da nije do kraja kvalitetno riješeno, a to je pitanje o kojem je bilo govora, upitno pitanje predstavljanja kandidata za Vladu RH jer smatramo, neovisno o tome, da nije određena prepreka jer mi nemamo takav izborni sustav da se direktno predlažu kandidati Vlade, ali može se i desiti slučajevi da se pojedini kandidati za premijera ili predsjednika Vlade prezentiraju, a u stvari može se desiti nešto drugo, da imamo nekakve postizborne koalicije i potpuno da se radi o nekim drugim ljudima koji će isplivati u tim postizbornim postizbornim koalicijama, ne oni koji su se predstavljali pa i taj dio medijskog predstavljanja nije kvalitetno za nas riješeno na ovakav način, ali na kraju ni ne bi trebao biti nekakva veća prepreka unutar toga da se prezentiraju određeni programi. Ono na što je već bilo ukazano kao određeni problem, a to je pitanje ispitivanja javnog mijenja koje je određeno u točci 4 tu isto smatramo da je određeni nedostatak ne kao što je ovdje kazano da li je to dva tjedna, ali smatramo da tjedan dana prije samih izbora ne bi se trebalo provoditi određene ankete i davati u javnost jel iz prakse znademo da oni mogu utjecati na određene rezultate, oni ponekad mogu biti i namješteni, o njima ponekad mogu se i naručivati neovisno o tome što u ovim odredbama stoji da se moraju navesti i podaci kojih je naručio i onaj tko ih je radio, ali znajući da se sa svim tim podacima može manipulirati. I zato smatramo da bi morao postojati određeni rok ispod kojega se ne bi moglo prezentirati taj dio javnog mijenja ispitivanja jel on može imati utjecaj na glasače. I unutar toga možda je prijedlog ovakav da da postoji još određenih primjedbi i prijedloga ako predlagač smatra može se napraviti i drugo čitanje u jednom kraćem periodu periodu i na neki način ispraviti i poboljšati ovaj dio teksta koji bi mogao biti kvalitetniji. Ali i ovakvo rješenje smatramo da je bolje od dosadašnjeg prijedloga i Hrvatski laburisti će podržati ovakav prijedlog. Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu pravila ćemo glasati kada se steknu uvjeti. Malobrojni kolegice i kolege, sutra ćemo u 9,30 početi sa Izvješćem o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2013.godinu i kako je najavljeno radit ćemo zaključno sa točkom 11. Laku noć. Hvala.